Virðulegur forseti. Nú þurfum við að leita ásjár hjá forseta og biðja forseta vinsamlegast um að fara fram á það við fulltrúa ríkisstjórnarflokkanna hér á Alþingi að þeir sýni þessari merku stofnun snefil af virðingu í störfum sínum. Það er ekki í boði að hefja störf Alþingis með þeim hætti að virða reglur að vettugi. Það er engin heimild fyrir því að senda út beiðni um umsagnir jafnvel áður en mál er flutt í þingsal. Það er nefndin sem ákveður það í sameiningu. Í þessu tilviki hefur hv. fjárlaganefnd ekki verið kölluð saman og það er forkastanlegt

embættisverk nýs formanns fjárlaganefndar að kalla eftir umsögnum um mál sem ekki er búið að mæla fyrir, án þess að kalla nefndarmenn saman? Ég veit ekki betur en að það

Er þetta einhvers konar blinda hjá stjórninni? Átta þau sig ekki á því hvernig þau koma fram? Hér er verið að grafa undan aðhaldsgetu stjórnarandstöðunnar. Verið er að grafa undan þingræðinu

Herra forseti. Ég kaus í gær að líta á það sem sakleysisleg mistök hjá forseta að hann skyldi ná að klúðra sætavalinu. Ég kaus hann og geri ráð fyrir að hann muni starfa fyrir okkur öll hér í þinginu.

mörg önnur ríki, þ.e. við virðum í rauninni minni hluta líka. Það er ekki þannig að sigurvegari taki allt og eigi allt og megi allt. Það er alla vega ný hugmynd um íslenskt lýðræði.

Það virðist ekki vera stefnan núna, eiginlega bara þveröfugt. Það er ótrúlegt, virðulegur forseti, og eitthvað sem hlýtur að þurfa að taka á af festu í stjórn þingsins, að meiri hlutinn gangi fullkomlega fram hjá öllu sem hlýtur að teljast eðlilegt samstarf inni á þingi á fyrsta degi. Á fyrsta degi ákveður meiri hlutinn upp á sitt eindæmi að senda fjárlög út til umsagnar. Lausnin hefði verið mjög einföld, forseti, það hefði verið hægt að kalla nefndina saman og spyrja: Hey krakkar, hvernig væri að senda þetta út til umsagnar og gefa fólki aðeins lengri tíma til að skrifa þær? Það hefði verið hægt bara með stuttum fundi en meiri hlutinn er búinn að bíta í sig að hann fái sínu framgengt (Forseti hringir.) án þess að þurfa að tala við okkur hin. Það er hættulegt, herra forseti.

fjárlaganefndar og síðan hefði það verið tekið fyrir á fyrsta fundi hennar hvort bæta ætti við o.s.frv. En það er alveg rétt að þetta er ekki samkvæmt prótókollinum. En þetta hefur, eins og ég segi, verið gert mjög lengi og ég taldi mig bara vera að halda áfram því sem gert hefur verið. Ég játa að það eru mistök og það eru mín mistök og ég vona svo sannarlega að við náum saman um það í fjárlaganefnd að vinna vel saman þrátt fyrir að þetta byrji ekki vel af minni hálfu.

sýna Alþingi virðingu. Við tölum um að við viljum bera virðingu fyrir Alþingi, en á meðan svona vinnubrögð eru til staðar þá er sú virðing ekki til staðar. Við verðum að fara að breyta vinnubrögðunum hér.

Virðulegur forseti. Ég ætlaði virkilega að skamma hér alla sundur og saman en ég er nú hætt við það. Ég ætla að taka afsökunarbeiðni hins nýja formanns fjárlaganefndar gilda og þakka henni fyrir það drengilega að koma hingað upp og viðurkenna þessi mistök. Það er, svona til gamans, svipað kannski og við lentum í í gær; að taka við nýju starfi getur verið svolítið snúið en fall er fararheill og ég ætla að vona sem fulltrúi í fjárlaganefnd að þetta eigi bara eftir að verða til góðs. En ásýndin er virkilega vond, því miður, virkilega vond.

Herra forseti. Lögin eru mjög skýr: Svona á ekki að gera hlutina. Það er fyrst eftir að nefnd hefur fengið mál til umfjöllunar sem þessi ákvörðun er tekin. Og nefnd fær mál til umfjöllunar þegar það hefur verið rætt hér á þingi. Gárungarnir segja að nú leiti spunameistarar logandi ljósi að heiti á þessa nýju ríkisstjórn.

Virðulegi forseti. Ég held að það skipti máli að setja punktana í samhengi hérna. Allt byrjar þetta með haustkosningum. Stjórnarmyndunarviðræður drógust úr hömlu þrátt fyrir að allir vissu, og vissu það strax strax á kosninganótt, hver niðurstaðan yrði. Við sjáum síðan hvað hvaða valdi er verið að beita við val í nefndir, eitthvað sem hefur ekki gerst áratugum saman. Og núna þetta. Þetta er allt hluti af sömu birtingarmyndinni. Á fullveldisdaginn stóð hæstv. forsætisráðherra hér með þau skilaboð að þingmenn ynnu fyrir landsmenn alla,

Hæstv. forseti. Þetta byrjar ekki vel og ég hef áhyggjur af þessu starti í því langhlaupi sem eitt kjörtímabil er. Ég tek afsökunarbeiðni nýs formanns fjárlaganefndar gilda en upphaf þessa kjörtímabils og upphaf þingstarfsins hér einkennist af fautaskap. Ég er enn að jafna mig eftir að hafa upplifað hér og fylgst með hvernig meiri hlutinn ákvað að ganga í það að skipa í nefndir og fara alla leið í meirihlutavaldi sínu. Það hefur ekki gerst á hinu háa Alþingi frá því á síðustu öld, forseti. Ég biðla til nýs forseta Alþingis að sjá til þess að hér verði starfað af fullri virðingu og heilindum

Herra forseti. Í pontu steig hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar og baðst afsökunar á frumhlaupi sínu og er sú afsökunarbeiðni að sjálfsögðu tekin til greina. En hún talaði um venjur og þá fór ég á heimasíðu Alþingis og sé að í eitt skipti var þetta brúkað á síðustu árum og var um að ræða Covid-ástand, það var allt lokað og við vorum komin í nýtt umhverfi að nýju. Það var samþykkt sérstök heimild í efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta þingi fyrir formann nefndar að heimila að umsagnarbeiðnir yrðu sendar út án þess að nefndin skyldi kölluð saman vegna ástandsins. Núna hefur hv. fjárlaganefnd aldrei komið saman. Við þurfum að koma saman á nýju kjörtímabili eftir kosningar. Við verðum að muna það.

verður ekki afsökunarbeiðni þegar eitthvað svoleiðis er undir. Þetta hefur aldrei verið gert í þeirri tíð sem ég hef verið í fjárlaganefnd.

Þannig að, vinsamlegast: Hvaðan kom þetta? Því að þetta er ekki satt.

að taka þessi mál strax föstum tökum.

nefndar. Ég vil beina því til forseta að fara í gegnum þetta og leggja fyrir forsætisnefnd með hvaða hætti þetta hefur verið undanfarin ár.

Virðulegur forseti. Ég hef náttúrlega ekki verið lengi á þingi eins og menn vita, en ég veit þó það mikið að það gilda mjög stífar formreglur og lagareglur um það hvernig hlutum á að vera háttað.

ekki gott veganesti inn í það sem við erum að reyna að áorka í þinginu. Við sáum þetta gerast í Norðvesturkjördæmi, þá er vísað í hefðir frekar en form og mikilvægar lagareglur og það leiddi okkur öll í miklar ógöngur og ég hefði haldið að hér

Við í stjórnarandstöðunni vorum ekki til í að semja um ræðutíma í fjárlagaumræðunni út af því að við teljum mikilvægt að taka umræðuna um fjárlög. Þetta eru fyrstu fjárlög nýrrar ríkisstjórnar og það skiptir máli að við fáum góðan tíma til að ræða þau. Það er ekki okkur að kenna að ríkisstjórnin ákveður að halda kosningar í september í staðinn fyrir að gera það að vori sem hefði gefið nægan tíma til að leggja fram fjárlög og eiga góða umræðu um fjárlög. Hver eru viðbrögð meiri hlutans? Formaður fjárlaganefndar, sem hefur setið á þingi síðan 2013, hefur verið í fjárlaganefnd í sex ár og veit vel hvernig reglurnar virka og veit vel hvernig þetta hefur alltaf verið gert,

þess vegna er þetta gert og ég tek þessa afsökunarbeiðni bara alls ekki gilda.

Nú er staðan sú að í eitt og hálft ár hefur íslensk þjóð búið við verulega skert frelsi; frelsi til athafna, frelsi til starfa, frelsi til ferðalaga o.s.frv. Sumt sett með lögum, annað með reglugerðum. Mér líður illa við tilhugsunina um að breytingar á þessu, hvort sem þær eru til frekari skerðinga í ljósi einhverra aðstæðna eða að sleppa því að aflétta skerðingum, séu teknar á sama hátt og ríkisstjórnin hefur nú verið að vinna, þessa tvo fyrstu þingfundi. Mér finnst það ónotaleg tilfinning

Enn minnir forseti á að umræðutími í umræðum um fundarstjórn forseta er 1 mínúta en ekki lengri.)

forseti. Við skulum hafa það alveg á hreinu hvers vegna stjórnarmeirihlutanum liggur svona á. Það eru aðeins örfáar vikur þangað til að það verður að vera búið að samþykkja fjárlög. Og það er ekki við minni hlutann á þingi að sakast að það er innan við mánuður þangað til fjárlögin verða bara að gjöra svo vel að vera klár. Það var ekki okkar vilji að kosningar yrðu að hausti og það var ekki okkar vilji að undirbúningsnefnd kjörbréfa og kjörbréfanefnd tækju sér allt of langan tíma til þess að gera ekki neitt, til þess að halda í status quo. Og núna, til þess að flýta fyrir sér, á að setja allan fjárhag ríkisins í hendur umsagnaraðila í eina viku að mér skilst til þess að flýta fyrir. Okkur finnst samt, þrátt fyrir stuttan tíma, að það þurfi að ræða fjárlög ríkisins. Þó það nú væri. Við skulum bara hafa það skýrt: Þetta er ástæðan fyrir því að farið var á svig við reglur þingsins. Það er út af því að ríkisstjórnin ákvað að kjósa að hausti og það er út af því að ríkisstjórnin þurfti skjól í níu vikur til að endurnýja heitin. Það skrifast ekki á okkur og það skal munað.

Virðulegi forseti. Það byrjar ekki vel og það byrjaði ekki vel strax í upphafi þegar meiri hluti þessa þings samþykkti kosningu sem óumdeilt var að væri háð gríðarlega alvarlegum annmörkum

þessu kjörtímabili og ég skora á ríkisstjórnarflokkana að taka ábyrgð á eigin vinnubrögðum, á eigin ákvörðunum, t.d. um að kjósa að hausti, og eigin mistökum.

Við vitum öll hvað klukkan slær, það er 2. desember og fjárlög koma fram á hverju ári og það er alveg rétt að þau þarf að samþykkja fyrir áramót. Hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar kom hér upp og baðst afsökunar á því að frumvarpið hefði farið í umsagnarferli og ég tek þá afsökunarbeiðni gilda.

því að hér var talað um að ekki væri tekið mark á afsökunarbeiðni af því að verið væri að kenna öðrum um: Það er ekki verið að kenna öðrum um. Ég tek þessa ábyrgð. Mér var leiðsagt, vissulega, en ég tek ábyrgð á því að hafa hlustað á það. Það er alveg þannig.

En ég tek ábyrgð á þessu og ég vona svo sannarlega, þótt þetta sé, alveg eins og hér hefur komið fram, vond venja, hafi þetta verið venja — og ég tek það algjörlega til mín að þetta er ekki

Virðulegi forseti. Ég vildi bara koma hingað upp sérstaklega til þess að þakka formanni fjárlaganefndar fyrir afsökunarbeiðnina. Ég held að full ástæða sé til að taka hana gilda og til greina, það sé engum í hag að vera að staldra frekar við það eins óþægilegt og það var að sjá þetta gerast. En ég verð að viðurkenna að samhliða þessari afsökunarbeiðni voru orð þingmanns Sjálfstæðisflokksins í þessari umræðu líka mjög óþægileg þegar hún leggur á borð þá hugmynd hvort ekki megi festa þetta ólag í sessi. Þá velti ég fyrir mér: Vilja þau ekki bara taka skrefið alla leið og hætta nefndastörfum Alþingis?

saman ákveða þær hversu langur umsagnarfresturinn skal vera og hverjum býðst að senda inn umsagnir. Þetta er eitthvað sem nefndin ákveður í sameiningu. Þess vegna þarf nefndin að koma saman til þess að gera þetta, vegna þess að það er ekki bara meiri hlutans að ákveða hverjir hafa eitthvað um fjárlög ríkisins að segja.

tekið er mark á þeirri einlægni. Ég var á síðasta kjörtímabili formaður efnahags- og viðskiptanefndar.

að nefndin myndi staðfesta það á fyrsta fundi, um leið og ákveðið var hver væri framsögumaður málsins, og hefði alltaf möguleika (Forseti hringir.) til þess að hafa áhrif á hverjir væru á umsagnarlistanum.

Það er algerlega verið að mistúlka orð mín og nýta sér það í pólitísku upphlaupi hér. Það sem ég sagði var að ég tæki afsökunarbeiðni hv. formanns fjárlaganefndar gilda. eina sem ég var að tala um er að stundum, bara stundum, má mögulega leggja til breytingu á verklagi. Ég var ekkert að skrifa undir það að þessi mistök hafi verið gerð. Aftur á móti má alveg velta því fyrir sér hvort einmitt nefndarstörfin séu ekki mikilvægari en það að velta fyrir sér hvort ASÍ og SA eigi ekki örugglega að fá fjárlagafrumvarpið til umsagnar. Við eigum auðvitað alltaf sem þingmenn og nefndarmenn að koma með tillögur að því frá hverjum við viljum fá umsagnir.

Hér er hins vegar umræða um hvernig við eigum að haga störfum þingsins. Þessi umræða er góð vegna þess að það virðast hreinlega vera skiptar skoðanir um það.

að það þurfi að fara eftir þessum formreglum. Hér eru greinilega skiptar skoðanir á því hvort þetta eigi að vera í gildi eða hvort við eigum að auka lausatökin og gefa meiri hlutanum enn þá meira vald yfir því hvernig haga skuli málum. Þess vegna kemur til kasta

Virðulegi forseti. Ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér að það er sannarlega virðingarvert að fólk komi hingað upp og biðjist afsökunar og fyrir mitt leyti þá var ágætt að heyra að þetta væru mistök.

hvað er að þessum viðhorfum þegar þingmenn þurfa að koma upp í pontu og útskýra til hvers reglurnar eru. Ef við skiljum tilgang reglnanna þá á ekki að þurfa að minna okkur á þær. Þær eru lógískar. Það er rökrétt að nefndin geri þetta saman, í sameiningu. Ef nú þarf að útskýra það fyrir meiri hlutanum hvers vegna nefndin þarf að hafa samráð um hluti eins og þetta þá tek ég undir með það sem kom fram hér áðan, að kannski þurfi að endurskoða hvers vegna við erum með nefndastarf yfir höfuð. Kannski þarf líka að rifja það upp fyrir meiri hlutanum.

Nefndin hlýtur að eiga að þurfa að koma saman. Nefndin hlýtur að þurfa að eiga samtal um það hverjum eigi að senda beiðni og hversu langan tíma eigi að gefa til umsagnar. Ef ekki í fjárlagaumræðunni, hvenær þá?

vil þá sömuleiðis biðjast afsökunar á hlut mínum í málinu. En ég vil bara segja hér í þessum ræðustól að auðvitað er þetta réttmæt gagnrýni. Auðvitað er það þannig að nefndin heldur ekki á málinu. Það er ekki komið til nefndarinnar og það er nefndarinnar að ákveða umsagnaraðila og umsagnarfrest. Það mun nefndin gera. Við þessar aðstæður var einfaldlega rætt á fundi með nefndarritara að vekja athygli á að fjárlagafrumvarpið væri komið fram. Það er mikið verk að gefa góða umsögn um fjárlagafrumvarpið.

Herra forseti. Þessi umræða um fundarstjórn forseta hefur verið afskaplega áhugaverð og lærdómsrík. Við vitum öll í hvaða stöðu við erum. Það var ákveðið að kjósa að hausti. Það varð klúður í Norðvesturkjördæmi. Nefndin var lengi að vinna og við enduðum í þeirri stöðu hér sem við í minni hlutanum kölluðum ekki eftir við erum í öll saman, 63, og þurfum að glíma við. Við verðum að afgreiða fjárlög fyrir áramót og þess vegna er svo mikilvægt að við förum eftir öllum reglum, formlegum, ef við ætlum að komast frá þessu máli fyrir áramót. Auðvitað eru allar stofnanir — það verður allt í uppnámi ef okkur tekst það ekki.

Að finnast það ankannalegt að við ræðum á lýðræðislegum vettvangi innan nefnda þingsins hvernig mál eru send til umsagnar og til hvaða aðila, ég er alls ekki sammála því. Það er hornsteinn nefndastarfsins að við vinnum saman í salnum, að allir níu nefndarmenn séu saman við borðið í öllum grundvallarumræðum nefndarinnar.

Forseti hefur heyrt þær athugasemdir sem komið hafa fram af hálfu hv. þingmanna vegna umsagnarbeiðni sem send var út af hálfu formanns fjárlaganefndar. Forseti áréttar að það er mikilvægt að nefndir fari eftir starfsreglum nefnda og ákvæðum þingskapa í störfum sínum og telur að þetta dæmi eigi að vera ákveðinn lærdómur fyrir nefndarformenn og nefndarmenn alla að haga vinnubrögðum í samræmi við starfsreglur og ákvæði þingskapa.

Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég Ásthildi Lóu Þórsdóttur réttkjörna sem 3. varaforseta Alþingis. Ég óska henni til hamingju með kosninguna og allra heilla í starfi.

Mér hefur borist einn listi sem á eru nöfnin: Ágúst Bjarni Garðarsson, Bergþór Ólason, Halldóra Mogensen, Hildur Sverrisdóttir, Jakob Frímann Magnússon, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Logi Einarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Orri Páll Jóhannsson, Sigmar Guðmundsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda þingmenn réttkjörna í framtíðarnefnd.

Forseta hefur borist tillaga um Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur sem aðalmann og Guðbrand Einarsson sem varamann. Skoðast sú tillaga samþykkt ef enginn hreyfir andmælum.

Fjárlagafrumvarpið er byggt á grundvelli fjármálaáætlunar fyrir árin 2022–2026 sem lögð var fram og samþykkt á síðasta vorþingi. Samhliða fjárlagafrumvarpi þessu er lögð fram fjármálastefna fyrir árin 2022–2026 og er frumvarpið í samræmi við markmiðasetningu stefnunnar.

Við ákváðum að beita ríkisfjármálunum af krafti til að verja heimili og fyrirtæki og styðja hagkerfið í gegnum einn dýpsta efnahagssamdrátt sögunnar. Gera meira frekar en minna. Árangurinn af þeirri stefnu og samstöðu allra landsmanna sjáum við í hröðum efnahagsbata síðustu mánuði. Atvinnuleysi hefur dregist hratt saman og er nú svipað og fyrir faraldurinn. Störf eru mun fleiri nú en í upphafi árs, um 20.000 fleiri. Kaupmáttur hefur aukist mikið, hefur raunar aldrei verið meiri og gert er ráð fyrir kröftugum hagvexti á næstu árum. Spáð er 5,3% hagvexti á næsta ári og að landsframleiðslan verði þá orðin meiri en fyrir faraldurinn. Alls er gert ráð fyrir að hagkerfið stækki um 20% árin 2021–2026. Á næsta ári er gert ráð fyrir auknum útflutningi sem má að stærstum hluta rekja til bata í ferðaþjónustu. Hagstofan áætlar að þjónustuútflutningur vaxi um ríflega 40% árið 2022 og að vöxtur útflutnings í heild verði um 19%. Við sjáum sömuleiðis fram á aukinn útflutning áls og sjávarafurða.

en þá var fyrir séð, auk þess sem sala ríkisins á eignarhlut í Íslandsbanka skilar sér í bættu skuldahlutfalli. Þrátt fyrir betri stöðu er ljóst að það verður viðvarandi verkefni á komandi misserum að bæta afkomu ríkissjóðs enn frekar. Sjálfbær ríkisfjármál gera kröfu um viðunandi skuldahlutfall og að ríkissjóður sé í stakk búinn til að mæta fyrirséðum framtíðaráskorunum og ófyrirséðum áföllum. Á sama tíma og horfur í efnahagsmálum og á vinnumarkaði hafa batnað hefur verðbólga verið þrálátari en gert var ráð fyrir í upphafi árs. Leiðir það af mun sterkari eftirspurn samhliða lágu vaxtastigi, miklum hallarekstri ríkissjóðs sem endurspeglar snörp viðbrögð við efnahagslegum afleiðingum faraldursins og hratt hækkandi launakostnaði fyrirtækja. Alþjóðleg verðbólga hefur sömuleiðis aukist, m.a. vegna hækkunar orku- og hrávöruverðs, aukinnar eftirspurnar og áhrifa framboðshnökra víða um heim. Öllum má vera ljóst að efnahagslegur stöðugleiki er forsenda þess að miklar kjarabætur heimilanna undanfarin ár verði varanlegar. Stöðugleikinn er þannig sameiginlegt markmið okkar allra. Niðurstaða kjarasamninga er meðal atriða sem munu ráða miklu um þróun efnahagsmála næstu árin, ekki síst hvað varðar atvinnuleysi og verðbólgu. Því skiptir miklu að umgjörð vinnumarkaðarins sé þannig að niðurstaða kjarasamninga endurspegli efnahagsleg skilyrði atvinnulífsins, að koma megi böndum á verðbólgu og langtímaatvinnuleysi festist ekki í sessi. ekki í sessi. Allt frá árinu 2013 hefur lækkun skatta á einstaklinga verið forgangsmál stjórnvalda. Í þessu frumvarpi er ekki gert ráð fyrir miklum skattkerfisbreytingum enda hafa þær verið nokkuð umfangs- og árangursmiklar á undanförnum árum. Á næsta ári tekur þó gildi síðasti áfangi kerfisbreytinga tekjuskatts sem kynntar voru árið 2019 en þá var hafist handa við að lækka tekjuskatt einstaklinga og við getum sagt að heildaráhrifin af því nemi um 23 milljörðum á ári, til lægri skatta fyrir tekjuskattsgreiðendur. Skattalækkunin sem hér um ræðir beindist sérstaklega að tekjulægra fólki, en einstaklingar með mánaðarlaun á bilinu 350–400 þús. kr. hafa um 120 þús. kr. meira milli handanna á ári eftir þessar breytingar. Í síðasta áfanga breytinganna felst að skattleysis- og þrepamörk þróast í takt við vísitölu neysluverðs að viðbættu mati á langtímaframleiðni og verður miðað við 1% framleiðnivöxt á ári. Þetta er árangurinn af endurskoðun þessara viðmiða sem við höfum fylgt um langt skeið og hafa sætt gagnrýni fyrir það að þegar laun í landinu hækka hraðar á hverju ári en neysluverðsvísitalan þá eigi sér stað það sem heitir á tæknimálinu raunskattaskrið. En með því koma alltaf fleiri og fleiri inn á tekjuskattsskrána og færast sífellt ofar í skattbyrðinni en ég vil nú ávallt halda því til haga í þeirri umræðu að við hljótum í senn að líta til þess hvernig skattbyrðin er að þróast og hins hvernig ráðstöfunartekjur heimilanna breytast frá einum tíma til annars, langmestu skiptir auðvitað að launahækkanir skili sér á endanum í meiri ráðstöfunartekjum.

tekjuskattsþrep en boðuðum breytingar á viðmiðunum fyrir fjárhæðarmörk þrepanna annars vegar og svo hins vegar hvernig persónuafslátturinn myndi breytast og þar með skattleysismörkin frá einu ári til þess næsta. Rætt var um það, þegar við kynntum skattkerfisbreytingarnar, að horft yrði á það að skattleysismörkin myndu þróast með framleiðnivexti og hér erum við að leggja upp með það að nýta þá aðferðafræði til að koma frekari böndum á raunskattaskriðið og þannig aftur tryggja enn frekar afkomu tekjulægri einstaklinga.

Þetta er í þeim skilningi 2,3 milljarða kr. skattalækkun. Þá hafa verið gerðar breytingar á tekjuskatti lögaðila og til að bæta stöðu ýmissar mikilvægrar starfsemi, stuðla að framgangi loftslagsmarkmiða stjórnvalda og styðja við öfluga viðspyrnu. Þannig má nefna má nefna flýtifyrningar til að auka fjárfestingu, sérstakar ívilnanir til að styðja við græna umbreytingu, og skattahvata fyrir einstaklinga og fyrirtæki til að styðja við almannaheillastarfsemi

Þrátt fyrir að spáð sé nokkrum samdrætti í heildarfjárfestingu árið 2022 er sú mynd að teiknast upp, af samanburði við yfirstandandi ár — þessi samdráttur leiðir af mjög miklum vexti fjárfestingar atvinnuvega og hins opinbera nú í ár. Þannig kemur 1,4% samdráttur opinberrar fjárfestingar árið 2022 í kjölfar nærri 20% vaxtar árið 2021. Fjárfesting hins opinbera er bæði árin, 2021 og 2022, hærra hlutfall af landsframleiðslu en raunin hefur verið frá því fyrir fjármálahrunið og nærri

Með þessu er ekki aðeins stuðlað að traustari innviðum og betri opinberri þjónustu heldur sömuleiðis byggt undir nýjar stoðir efnahagslífsins, sérstaklega á sviði nýsköpunar og hugverkaiðnaðar. Þá eru í undirbúningi viðamiklar framkvæmdir af hálfu hins opinbera í tengslum við verkefnið Betri samgöngur, en umfang þess verkefnis getur numið um 0,2% af vergri landsframleiðslu árlega á næstu árum umfram það sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Framlög til heilbrigðismála verða áfram í forgrunni þegar kemur að forgangsröðun fjármuna, en undanfarin ár hafa útgjöld til málaflokksins vaxið verulega. Í fjáraukalögum fyrir yfirstandandi ár,

árs, voru fjárheimildir til heilbrigðismála auknar um 1,4 milljarða kr., annars vegar til að styrkja heilbrigðiskerfið til að takast á við eftirköst heimsfaraldursins og hins vegar til að styrkja rekstur öldrunarstofnana. Í fjárlagafrumvarpi 2022 er gert ráð fyrir að framlög til heilbrigðismála aukist um 16,3 milljarða kr., en það er stærsta einstaka hækkun útgjalda í frumvarpinu og hafa þau þá vaxið um ríflega 31% að raungildi frá 2017.

kr. Gert er ráð fyrir 2,6 milljarða kr. fjárveitingu til að auka viðbragðsgetu Landspítalans. Ráðist verður í opnun sex hágæslurýma, 30 nýrra endurhæfingarrýma og komið á fót sérstakri farsóttardeild í húsnæði spítalans í Fossvogi. Auk þess verður veitt

Við ætlum að hækka bætur örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega um 1% umfram forsendur um verðlagsþróun bóta almannatrygginga á árinu 2022. Þannig hækka bæturnar alls um 5,6% frá fjárlögum ársins 2021, en en þessi sérstaka viðbótarhækkun er metin á um 800 millj. kr. Þá koma til aukin útgjöld vegna fjölgunar lífeyrisþega, samtals 4,6 milljarðar kr., og aukin framlög vegna lengingar fæðingarorlofs í 12 mánuði, alls um 1,1 milljarð Það er eðlilegt að skoða áfram bótakerfi almannatrygginga. Við viljum að ellilífeyrisþegar sjái að kerfið styður við fólk. Ef fólk vill grípa tækifærið til að auka framfærslu sína, umfram það sem hin hefðbundna starfsævi hefur nýst til að gera, þá á kerfið ekki að vinna gegn því. Þess vegna, eins og við höfum rætt um í kosningum og margrætt á þessu ári, viljum við hækka frítekjumark atvinnutekna. Þeir flokkar sem starfa nú saman í ríkisstjórn höfðu það sem eitt sitt fyrsta verk á síðasta kjörtímabili að hækka frítekjumark atvinnutekna úr 25 þús. kr. í 100 þús. kr. og nú er

aukist um 1,8 milljarða kr. vegna laga um samþættingu þjónustu í þágu barna. Síðast en ekki síst er vert að víkja að loftslagsmálum. Ríkisstjórnin hefur sett sér metnaðarfull markmið í málaflokknum og á síðustu árum hafa útgjöld vegna þessa aukist verulega. Gert er ráð fyrir að sú þróun haldi áfram í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar um að Ísland skipi sér í fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Framlögin hækka um 1 milljarð kr. og verða alls rúmir 13 milljarðar kr. á næsta ári. Það er í samræmi við stefnu stjórnvalda um að auka framlög til loftslagsmála um 1 milljarð kr. á ári milli 2022 og 2031 eða í heild um 10 milljarða kr. árlega í lok tímabilsins.

í fjárlagaumræðunni verða í sérstökum tekjufrumvörpum. Ég nefni kannski sérstaklega í því sambandi það sem snýr að barnabótakerfinu. Við erum með hér í öðru frumvarpi fyrir þinginu, og á dagskrá þingsins, tekjuráðstafanir vegna fjárlaga næsta árs og ég ætla að geyma mér umræðu um breytingar á barnabótakerfinu fram til þess að ég flyt það frumvarp, en þar er um að ræða almenna hækkun, breytingar á skerðingarmörkum og tilfærslu milli efri og neðri skerðingarmarka til að tryggja að þeir fjármunir sem við höfum viljað ráðstafa til barnafjölskyldna skili sér betur. Það rímar líka vel við þá staðreynd að við höfum í samfélaginu verið að leggja áherslu á hækkun lægri launaendans og það skiptir máli að skerðingarmörkin fylgi þeim áherslum þannig að

leggja áherslu á örfá almenn atriði. Þetta frumvarp geymir áframhald á áherslum sem við höfum beitt okkur fyrir á undanförnum árum og fylgir eftir áherslunum sem sömu flokkar hafa haft undanfarin ár um að bæta kjörin. Það hefur tekist vel að styrkja innviðina. Við erum í miklu átaki til þess og þannig byggja sterkt samfélag velferðar og jafnra tækifæra,

þróist í takt við þær áherslur sem samfélagið kallar eftir. Við þurfum sömuleiðis, vegna útgjaldavaxtar á undanförnum árum, að fara að huga að því að vindar eru að snúast, að aðstæður eru að breytast og það kallar á aðeins breyttar áherslur, ekki bara í ríkisfjármálum heldur almennt í opinberum fjármálum. Útgjaldavöxtur verður að vera eitthvað hóflegri en hann hefur verið undanfarin ár. Ég hafði ekki miklar áhyggjur af miklum hallarekstri og stóraukningu útgjalda á ýmsum sviðum, sérstaklega þar sem hinir svonefndu sjálfvirku sveiflujafnarar voru að störfum sem virkuðu þannig á tekjuhliðinni að tekjur féllu mjög hratt en á útgjaldahliðinni þannig að útgjöldin fóru hratt upp á við, eins og t.d. í atvinnuleysisbótum og öðrum stuðningskerfum. Það var ekki rétt að grípa til ráðstafana vegna þess og hækka skatta eða fara í mikinn niðurskurð heldur þurfti þetta bara að fá að gerast og svo bætti ríkisstjórnin við, fór í sértækar ráðstafanir umfram það sem sem stóru kerfin okkar höfðu gert ráð fyrir, bæði á tekju- og gjaldahlið. Fjárfestingin er dæmi um það, sértæk úrræði fyrir rekstraraðila er dæmi um það, lenging á atvinnubótatímabilinu er dæmi um það, hækkun á barnastuðlum í atvinnuleysistryggingum er dæmi um það o.s.frv. En við verðum engu að síður áfram að sinna því verkefni að tryggja að vel sé farið með fé hjá hinu opinbera, vera í umbótaverkefnum í sífellu, tryggja betri og hagkvæmari ríkisrekstur sem mætir betur þörfinni fyrir þjónustu og tryggir að við gerum hlutina með hagkvæmum hætti og skilum öruggri þjónustu sem mætir væntingum og þörfum fólks.

Með minnkandi undirliggjandi halla styðja opinber fjármál við peningastefnuna þar sem aðhald hefur verið aukið undanfarna mánuði. Í ljósi hratt batnandi stöðu á vinnumarkaði er hætt við að minna aðhald opinberra fjármála myndi brjótast út í hærri verðbólgu og hærri vöxtum í stað meiri hagvaxtar til lengri tíma og aukins kaupmáttar. Þetta má sjá algjörlega stafað út í nýlegum Peningamálum. Það er mikilvægur hluti umræðunnar um hlutverk fjárlaga við þær aðstæður sem nú eru uppi að taka þetta til umfjöllunar. Hvernig beitum við ríkisfjármálunum og opinberu fjármálunum þannig að það rími best við aðstæður dagsins í dag? Það held ég að sé einn af stóru þáttunum og ég ætla ekki að gera lítið úr því að það getur verið vandasamt verk að tryggja að

boðar það góð tíðindi fyrir heimilin og atvinnulífið. Það boðar ágætistíðindi fyrir ríkissjóð sömuleiðis og það myndi ríma ágætlega við þær áherslur sem við erum með hér, annars vegar í fjárlögunum og hins vegar í fjármálastefnunni sem er sjálfstætt þingmál, en eins og segir í greinargerð með fjármálastefnunni erum við leggja upp með það að ef hlutirnir fara á mun betri veg en spáð er í opinberum hagspám

Mat var lagt á áhrif mikils meiri hluta ráðstafana í frumvarpinu á jafnrétti og er stærstur hluti þeirra talinn stuðla að jafnrétti kynjanna. Hluti þeirra er hins vegar talinn viðhalda óbreyttu ástandi og lítill hluti er talinn líklegur til að auka kynjabil. Loks má geta þess að í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir breyttri flokkun ríkisaðila til samræmis við endurskoðun Hagstofu Íslands. Það felur í sér breytta framsetningu á ríkisfjármálunum á þann veg að A-hluti skiptist í þrennt: A-1, A-2 og A-3, þar sem ríkissjóður, sem er A-1 hlutinn, mun svara til fyrri A-hluta. Þá er með þessu frumvarpi, ásamt frumvarpi til breytinga á lögum um opinber fjármál, gert ráð fyrir að gerðar verði breytingar á fjármálareglum laga um opinber fjármál þannig að þær taki eingöngu til A-1 hluta fjárlaganna. Virðulegi forseti. Það er kominn desember og hér fer fram 1. umr. fjárlaga. Það verður mjög krefjandi verkefni fyrir fjárlaganefnd að vinna sitt verk, að líta til allra þeirra atriða sem meðhöndlun fjárlaga kallar á og ég tala nú ekki um þegar við bætast tengd frumvörp. Ég get ekki annað en boðið fram alla aðstoð og allt mitt ráðuneyti til þess að styðja nefndina í þeim störfum sem hennar bíða. Ég óska eftir því að ef eitthvað er þá sé strax haft samband og ég veit að ritari nefndarinnar og aðrir nefndarmenn þekkja það vel að ráðuneytið gerir sitt ýtrasta til að bregðast við hverju því sem á kann að reyna. Að því sögðu þá höfum við alveg alveg reynslu af því að hafa þurft að afgreiða fjárlög með lítilli atrennu og í talsverðri tímaþröng og ég er alveg sannfærður um að þrátt fyrir allt muni þetta allt þetta allt ganga upp og takast hjá okkur. Ég hlýt að nefna í því sambandi hversu mikinn stuðning við höfum við þær aðstæður sem ég er að vísa til af lögunum um opinber fjármál, að við höfum farið í gegnum það að teikna upp ramma til næstu ára. Það eru bara örfá ár síðan að við tókum frá tíma hérna í þinginu og gerðum þá lagaskyldu að leggja fram áætlun um næsta ár og án þess þá værum við í allt annarri stöðu. Eins og ég hef hér rakið þá erum við í grunninn að fylgja römmunum sem voru til umræðu hér fyrr á árinu og að því leyti til höfum við upp að vissu marki tekið tekið hluta umræðunnar fyrr á þessu ári, annað þing og að hluta til aðrir þingmenn en engu að síður allt skjalfest og til stuðnings þeirri vinnu sem nú verður ráðist í.

Herra forseti. Hæstv. fjármálaráðherra ber fyrir sig að verðbólguþrýstingur haldi aftur af sóknarmöguleikum þessarar ríkisstjórnar. Þá hefur hæstv. ráðherra beint spjótum sínum að launþegum og ábyrgð þeirra í þessu verðbólguumhverfi. En ég spyr: Hvert er framlag ríkisstjórnarinnar og ráðherra inn í kjaraviðræður, inn í verðbólguna? Stærsti hluti verðbólgu í dag er vegna íbúðaverðshækkana. Ekkert nýtt er að finna í þessum fjárlögum um húsnæðismál. Þá lýsir hæstv. fjármálaráðherra því yfir að nú hækki barnabætur. Samt er ljóst af lestri frumvarpsins að engin breyting er þar á upphæðum, upphæðum sem geta skipt sköpum í kjaraviðræðum. Í staðinn fyrir að taka af skarið, móta markaðinn, taka ábyrgð á stöðunni með aðgerðum í húsnæðismálum og raunverulegum viðbótum á barnabótum, draga þannig úr verðbólguþrýstingi til langs og skemmri tíma og veita þannig svigrúm til sóknar svo við getum hætt að reka samfélagið í stöðugu viðbragði, er ákveðið að segja bara pass. Er ábyrgð hæstv. fjármálaráðherra á þessum liðum verðbólgunnar engin?

Hvað er það sem heldur aftur af ríkisstjórninni í því að dæla bara út peningum þegar við erum þegar í 160–170 milljarða halla? Það sem heldur aftur af okkur er sú staðreynd að Seðlabankinn er að glíma við verðbólgu. Það eru skilaboðin úr Seðlabankanum sem skrifuð eru út í peningastefnunni, í Peningamálum, að horft verði til þess hvernig menn ætla að beita opinberu fjármálunum. Þetta er stóra samhengi hlutanna sem svo klassískt er að þingið vill ekki horfast í augu við heldur boða að hægt sé að gera allt fyrir alla án þess að það hafi nein áhrif á verðgildi peninganna í landinu. Þetta er einfaldlega ekki svona. Það sem okkur hefur tekist að gera er að tryggja hér vaxandi kaupmátt allra og því er spáð að það haldi áfram. Menn verða að horfa á spána um hagvöxt á næsta ári. Við búum í kraftmiklu samfélagi þar sem meira eða minna allar vélarnar eru komnar á snúning. Ferðaþjónustan er þar undantekning, m.a. út af takmörkunum á landamærunum og minni ferðavilja almennt. En hagkerfið er komið á fullan snúning. Við því hljótum við að bregðast með aðeins öðrum hætti en þegar allt er í frjálsu falli. Það er ekki alltaf tími til að auka skuldsetningu á kostnað skattgreiðenda. Skuldsetningin er orðin nóg. Nú ætlum við að vinda ofan af henni með því að draga úr hallanum ár eftir ár og byggja aftur upp til framtíðar. Húsnæðismarkaðurinn er síðan alveg sérmál. Auðvitað hlýtur það að hafa áhrif að vextir hafa hækkað að nýju. Það var fyrst og fremst fyrir mun lægri vexti, lægstu vexti í Íslandssögunni, sem eignaverð fór upp hér eins og annars staðar. Ég held að öllum hljóti að vera ljóst að það mun breytast. Það er hins vegar ánægjulegt að sjá að fyrstu íbúðarkaupendur hafa aldrei verið fleiri. Húsnæðisvextir eru enn mjög hagstæðir í sögulegu samhengi og við horfum fram til þess að sá markaður finni aftur nýtt jafnvægi.

að draga úr þessum sífellda þrýstingi á rekstrarhliðinni sem veldur því m.a. að einn stærsti útgjaldaliðurinn hjá ríkissjóði, sem eykst á hverju ári, er launa- og verðlagsbætur sem eru drifnar áfram af fasteignaverði í dag. Ég er ekki að tala um að eyða pening í eitthvað. Ég er að tala um kerfisbreytingar á húsnæðismarkaði, markaði sem þessi ríkisstjórn hefur algerlega horft fram hjá á undanförnum árum. Ég spyr aftur: Hvað ætlið þið að gera meira í húsnæðismálum til að draga úr þeirri spennu sem lekur yfir í allt hagkerfið, lekur yfir á launakröfur, lekur yfir í kostnað fyrirtækja og kostnað ríkissjóðs? Það er góð hagstjórn að styðja betur við fasteignamarkaðinn.

eins og boðað var af Samfylkingunni. Það var einfaldlega rangt. Það var sagt að við værum ekki að gera nálægt því nógu mikið til þess að halda utan um fyrirtæki og fólk. Það reyndist rangt. Það var grundvallarmisskilningur. Það sýna tölurnar í dag. Á húsnæðismarkaðnum gerðist bara nákvæmlega það sama á Íslandi og annars staðar þar sem vextir lækkuðu hressilega. Í Þýskalandi, Noregi, Svíþjóð og öðrum Evrópulöndum hefur eignaverð hækkað. Þetta sést á hlutabréfamörkuðum og annars staðar. Sama gerðist hér og annars staðar. Ríkisstjórnin, sem nú heldur áfram, hefur þvert á það sem hv. þingmaður sagði náð frábærum árangri í húsnæðismálum og ég vísa til almenna íbúðakerfisins í því sambandi. Sömuleiðis til hlutdeildarlánanna og þess hversu vel þau úrræði hafa bæði verið smíðuð og þeim verið vel tekið. Það er mjög mikið í pípunum til að tryggja að á grundvelli þeirra stuðningskerfa verði margar nýjar íbúðir reistar. Ég held að

og lækka skatta. Ég fæ þetta ekki alveg til að ganga upp og ég fæ ekki alveg séð í fjárlagafrumvarpinu hvaða almannaþjónustu er verið að efla og hvaða skatta á að lækka.

til að ráðuneytin og stofnanirnar gætu hjálpað hvaða flokkum sem yrðu í ríkisstjórn að mynda og setja sitt mark á fjárlögin samhliða stjórnarmyndunarviðræðunum. Þá langar mig til þess að spyrja, miðað við það að fjárlög voru tilbúin fyrir kosningar: Hvar eru merki ríkisstjórnarinnar í þessu fjárlagafrumvarpi miðað við hvernig það var tilbúið fyrir kosningar?

alveg skortinn á gagnsæi í þessu þegar maður fær ekki einföldustu tölurnar til að ganga upp. Það á að lækka um 400 milljónir en tölurnar sýna að það sé hækkun um 100 eða svo.

Virðulegi forseti. Fyrst aðeins um þessa almennu spurningu: Hvernig getum við eflt heilbrigðisþjónustu, hvernig getum við gert betur í vegasamgöngum, í menntamálum, félagsþjónustu og annars staðar, án þess að ég sjái beinlínis í fjárlagafrumvarpinu sem ég held á að milljarðar séu settir í málin? Ég trúi því einfaldlega að með betri stefnumótun, með umbótaverkefnum, með því að gera hlutina, með því að taka í gagnið nýja tækni, með því að efla allan mannauðinn sem ríkið býr yfir þá sé hægt að gera betur víða. Ég er bara alveg sannfærður um það. Ég held að það kosti ekki alltaf milljarða að gera betur. Ég held að við getum haldið úti betri almannaþjónustu með betra verklagi, skýrari verkstjórn og einfaldlega með því að grípa allar þessar góðu hugmyndir sem búa úti í kerfunum um frekari framfarir. Þetta getum við gert til að styrkja okkur á heilbrigðissviðinu, á menntasviðinu, í samgöngum. Við erum að boða það að styrkja landsbyggðirnar. Við viljum nota tæknina t.d. til að geta kennt víðar um landið, nota háskólasetrin. Fjarheilbrigðisþjónusta er dæmi um betri almannaþjónustu sem þarf ekki að kosta neitt meira, gæti meira að segja kostað mun minna. Ef við fjárfestum bara í stofnkostnaðinum kann það að leiða til minni kostnaðar fyrir alla, að geta veitt slíka þjónustu þar sem hennar er þörf. Dæmin eru í raun og veru endalaus. Stafrænt Ísland, öll umbótaverkefnin þar. Þetta er betri almannaþjónusta. Hvaða skatta gætum við lækkað? Við erum ekki að boða nýjar stórar skattkerfisbreytingar í þessu fjárlagafrumvarpi en við segjum í stjórnarsáttmálanum að skattar geti verið skilvirkt tæki til að bæta kjörin og við tengjum það við þá staðreynd að kjarasamningar eru lausir á kjörtímabilinu og við höfum áður gert það með góðum árangri að skoða skattkerfið í tengslum við kjarasamninga. (Forseti hringir.) En það eru mörg merki nýrrar stjórnar í þessu frumvarpi. Ég nefni sem dæmi vegna ellilífeyris.

hvernig það sparar til framtíðar. Það er einmitt ekki gert. Tökum annað dæmi úr sköttum og innheimtu þar sem verið er að tala um að skattrannsóknir og skatteftirlit sé eflt með áherslu á áhættustjórnun og að uppræta peningaþvætti. Þetta kostar 100 milljónir, einn af fáum stöðum þar sem er sagt hversu mikið verkefnið kostar. En hvaða vanda er þetta að laga? Hver er staða þessa vanda núna og hvernig verður staðan með því að efla þetta um þessar 100 milljónir? Hvaða ábata erum við að fara að sjá af því að uppræta peningaþvætti? Er það svo umfangsmikið að 100 milljónir aukalega

og ég held að hann hafi rétt fyrir sér um það að eins mikið gagnsæi og við getum tryggt er mikilvægt. Við höfum mjög metnaðarfull markmið heilt yfir í lögum um opinber fjármál en á en á einhverjum tímapunkti held ég að við þurfum að spyrja praktískra spurninga um það hversu langt við getum í reynd gengið til að tryggja fullt gagnsæi um hvert einasta atriði. Varðandi þetta sérstaklega sem nefnt er, peningaþvætti og og að fjárfesta í betri kerfum til að greina t.d. skattsvik og slíka hluti, þá er ég algerlega sannfærður um að það er eitt besta dæmið sem við höfum í öllu stjórnkerfinu um það að við myndum gera rétt með því að fjárfesta þar til þess að geta greint gögnin,

Það er í mínum huga ekki sanngjarnt að segja að ríkisstjórnir undanfarinna ára hafi hafi treyst á neysluverðsvísitöluna sem einhvers konar hækju í þessu efni vegna þess að það er einfaldlega bundið í lög, í 69. gr., að ef vísitala neysluverðs hækkar meira en almennt umsamdar kjarabreytingar segja til um um þá beri að nota hana. Þetta var sett inn á sínum tíma til að tryggja að verðbólgan myndi a.m.k. aldrei éta upp þann ávinning af breytingum um áramót sem kæmi með fjárlagafrumvarpinu.

Hluti hækkunarinnar að þessu sinni er vegna þess að verðbólgan reyndist hærri á yfirstandandi ári en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Það er bætt upp fyrir það í þessari 5,6% hækkun. Getum við sagt nákvæmlega til um það hvernig kostnaðurinn spilast út? Ja, þetta er svona tvívíður útreikningur í raun og veru og hann segir: 800 milljónir fara umfram það sem ella hefði orðið úr ríkissjóði. En með þeirri röksemdafærslu sem hv. þingmaður kom með þá ættum við bara að lækka bæturnar af því að það myndi koma sér svo vel fyrir alla, því að þá myndu skerðingarnar dragast svo mikið saman að það myndu koma fleiri krónur til bótaþega. Þetta er auðvitað ekki líklegt til að vera sannleikanum samkvæmt. Að sjálfsögðu er almenn hækkun á bótunum til þess fallin að bæta kjörin.

greitt út háar bætur. Í dag eru þetta með hæstu útgjaldaliðum ríkissjóðs. Við verjum gríðarlegum fjárhæðum til að standa með þeim sem ekki hafa nógu mikið milli handanna, annaðhvort á lífeyrisaldri eða vegna örorku á á vinnumarkaðsaldri. Ef við horfum til þeirra sem eru komnir með varanlegt örorkumat eða eru í tímabundinni örorku og skoðum aldursbilið frá 25 ára til 67 ára þá erum við komin með u.þ.b. 10% allra á örorkubætur. Ef við hækkum nú bæturnar mjög hressilega þá endar það á því að hinir sem eru í fullu starfi úti á vinnumarkaði munu þurfa að greiða slíka skatta að það verður of lítið eftir og það verður engin sátt um það.

gat þess að vindar væru að snúast og að við yrðum að fara varlega á útgjaldahliðinni. Ég fagna þeim orðum. Ég tel mjög mikilvægt að við séum meðvituð um það, sama hvaða skoðanir við höfum síðan á útgjöldunum. Við höfum öll ákveðnar skoðanir á þeim og ég mun fara yfir það í ræðu minni.

Ríkissjóður fyrir Covid, haustið 2019, var ekki sjálfbær, eins og við munum vel. Það er áhyggjuefni.

Ekki er hægt að líta fram hjá því að útgjöldin hafa vaxið mjög verulega undanfarin ár. Sumt af því var einfaldlega óhjákvæmilegt. Það var gengið of langt í niðurskurði á árunum eftir fall fjármálafyrirtækjanna. Fjárfestingar ríkisins voru því sem næst alveg stöðvaðar. Það var gengið mjög nærri Landspítalanum. Við höfum á hverju ári verið að vinna þá stöðu aftur upp.

mjög skynsamlegt að spyrja: Hvernig getum við haldið áfram að auka skilvirknina án þess að setja alltaf fleiri krónur á bak við verkefnin? Ég held að við höfum fengið alveg einstakt tækifæri með þeirri tæknibyltingu sem er að eiga sér stað, sjálfvirknivæðingu ferla o.s.frv.

er til vitnis um möguleikana sem þarna eru og við erum bara rétt byrjuð að skrapa yfirborðið. Ég var áðan í andsvari við hv. þingmann um hvernig við vinnum með gögn hins opinbera. Við getum notað gögnin svo miklu betur til að taka betri ákvarðanir og þannig sparað fé og valið fyrr réttu leiðirnar. Við eigum ofboðslega mikið eftir óunnið í öllu þessu. Varðandi fjölgun starfanna þá hefur vinnumarkaðurinn á Íslandi líka verið að stækka

að við þurfum að velta fyrir okkur hverri krónu sem við setjum í aukin útgjöld, ekki síst með tilliti til þess sem seðlabankastjóri hefur verið að benda á. Hann hefur sagt að ef ríkisútgjöldin fari úr böndum, ef útgjöldin verði meiri

er það þess vegna sem maður ákvað að gefa sig að stjórnmálum og starfa á þessum vettvangi, til að veita ekki bara Stjórnarráðinu öllu, heldur öllu kerfinu, öllum opinberu stofnununum ákveðið aðhald. Ég hef barist fyrir því að við færum í umbótaverkefni þvert á ráðuneyti til að gera betur, vinna hraðar og ég gleðst yfir því að finna metnaðinn sem er hjá opinbera kerfinu, hjá forstöðumönnum, hjá þeim sem eru að leiða verkefni um allt og bara almennt hjá starfsmönnum,

eins og gengur fleiri atriði sem koma til hugar en tími er til að fara yfir. En mig langar að byrja á því, í ljósi frétta af þessari miklu fjölgun ríkisstarfsmanna,

en þetta eru svo stórar tölur og mikið ræddar að ég treysti því að hæstv. ráðherra eigi svar við þessu. Ég veiti því athygli að það er áætlað að tryggingagjald fari úr 93 milljörðum miðað við endurmat á rekstrargrunni fyrir árið 2021 upp í 107 sem er 14,8% aukning á milli ára.

út í það sem kom fram í framsöguræðu hans um að það verði aukið um milljarð á ári í loftslagsmál næstu tíu árin, ef ég skildi rétt, þannig að þá yrði orðin varanleg viðbót upp á 10 milljarða á ári að loknu því tímabili miðað við það sem nú er.

hafa það sem eitt sitt fyrsta verkefni einmitt að brjóta stjórnarsáttmálann aftur niður í einstök verkefni og útdeila þeim á ráðuneytin og það er leiðin sem við förum til að hafa eftirfylgni með því hvernig verkefni sem nefnd eru í stjórnarsáttmálanum ganga eftir á kjörtímabilinu.

af minni hálfu sú hugmyndafræði að baki að við þurfum að koma á fót nýjum stofnunum og fjármagna þær með öllu því sem getur fylgt til að ná þeim árangri sem að er stefnt og til að láta þessi

og svo tölurnar fyrir næsta ár þar sem staðan verður að meðaltali mun betri. Svo hefur einhver áhrif í þessum samanburði að sérstök tímabundin viðbótarlækkun tryggingagjaldsins rennur sitt skeið núna um áramótin.

Er verið að horfa til þess að halinn verði unninn upp núna eða hvernig er þessi heildarmynd að þróast

Virðulegi forseti. Ég hafði nú ekki brugðist mikið við spurningunni sem varðaði loftslagsmál. Það var framkvæmt svona gróft mat á því hvernig uppfærð markmið okkar um að draga úr losun myndu kalla á aukinn stuðning, beinan og óbeinan, af ríkisins hálfu og við höfðum gróft séð áætlað um milljarð á ári til þess að fylgja þeim áformum eftir og það er full ástæða til að fylgja því síðan bara áfram eftir, gera það upp ár fyrir ár og skoða hvernig fjármunirnir nýtast og hvaða árangur er að nást. Varðandi opinberu fjárfestinguna þá verður bara að segjast eins og er að það hefur ekki gengið nógu vel að nýta þær fjárheimildir sem Alþingi hefur tryggt. Það á við um Landspítalann, það á við um hjúkrunarheimili. Við vorum með um síðustu áramót of háa fjárhæð færða á milli ára að mínu mati

Virðulegi forseti. Það er gífurlega ánægjulegt að sjá að við stöndum eftir allt saman á sterkum grunni. Ríkissjóður hefur þurft að taka minna að láni en óttast var til að standast þessar náttúruhamfarir, afkoman er mun betri og skuldastaðan minni fyrir vikið. Skuldir ríkissjóðs verða 40% af landsframleiðslu á þessu kjörtímabili ef áætlun hæstv. fjármálaráðherra og ríkisstjórnarinnar heldur. Til samanburðar má benda á að skuldir hins opinbera, bæði sveitarfélaga og ríkissjóðs, í Þýskalandi, í landi sem er ekki þekkt fyrir opinbera óráðsíu, voru 40% árið 2019 áður en kórónuveirukreppan skall á. Þetta samhengi skiptir máli því nú eru engar afsakanir til að sækja ekki fram. Ekki er ástæða til að ala á ótta fólks við að við séum enn í spennitreyju. Það eru gríðarleg tækifæri til sóknar. En þetta fjárlagafrumvarp ber þess ekki merki. Raunar er það svo að ekkert virðist hafa breyst í áætlunum ríkissjóðs fyrir næsta ár frá því að fjármálaáætlun kom út í vor, þrátt fyrir að efnahagsstaðan sé umtalsvert betri en var spáð.

frá því að fjármálaáætlun kom út hjá síðustu ríkisstjórn, fjármálaáætlun sem var ítrekað talað um í kosningabaráttunni að væri ekki mark á takandi, væri í raun bara embættismannaáætlun, uppfærsla á tölum, því þau kynnu ekki við að leggja fram nýja áætlun í smáatriðum fyrir nýtt kjörtímabil. Síðan er stjórnarsáttmáli kynntur með pompi og prakt, flugeldasýningu um sóknarhug ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og tækni — aftur innviðunum. Svo miklar breytingar eru boðaðar af þessari 21. aldar ríkisstjórn að stokka þurfti upp alla stjórnsýsluna til að ráða við umfangið. Ég spyr því: Hvenær tekur þessi 21. aldar ríkisstjórn raunverulega við? Eftirfarandi má lesa úr nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, plaggi sem ákvarðar fjárheimildir fyrir fjórðung af kjörtímabili 21. aldar ríkisstjórnarinnar, með leyfi forseta: „Við undirbúning frumvarpsins hefur hins vegar verið gengið út frá því meginviðmiði að ekki verði efnt til annarra teljandi nýrra eða aukinna útgjalda en þeirra sem tengjast aðstæðum af völdum kórónuveirufaraldursins. Ekki er heldur um að ræða miklar hreyfingar á tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins í tengslum við áform um breytingar á skattkerfinu, fyrir utan tímabundnar ráðstafanir vegna faraldursins sem ganga til baka

Hvað var þá þetta um síðustu helgi? Tók átta vikur að ákveða að breyta nákvæmlega ekki neinu? Fjárlög nýrrar ríkisstjórnar eru fyrsti prófsteinninn á hvort mark sé takandi á loforðum hennar og hér er ekkert að frétta. Þetta þykir mér miður, herra forseti, því breyttar aðstæður í efnahagslífinu, sú staðreynd að hagkerfið snýr sér nú hraðar við en óttast og staða ríkissjóðs er betri en áður var spáð, þýða að við getum skipt um gír. Já, við þurfum að vaxa út úr þessu ástandi en hvernig við gerum það skiptir máli. Er hugmyndin að treysta á sömu búhnykkina aftur? Við sem kunnum efnahagsfræðin áttum okkur vel á því hvernig svona talnaleikfimi sem í dag er sett fram fer fram. Það er mjög auðvelt að framkalla háar hagvaxtartölur eftir jafn djúpt áfall og hér var. Þetta er einfaldur prósentureikningur. Stóra spurningin og það sem stjórnmál snúast um er hvernig við styrkjum undirstöðu samfélagsins til lengri tíma. Hér þarf að taka afstöðu. Nú er ég ekki að tala um krísuviðbrögð, neyðarpakka, viðbragðsstjórnmál, heldur sókn. En mig grunar að þessi ríkisstjórn sé ekki fær um að sækja fram. Hæstv. fjármálaráðherra treystir sér ekki til að beita ríkissjóði til að styrkja samfélagið til lengri tíma enda gengur hans pólitík út á að halda ríkinu sem mest til hlés. Umfang aðgerða ríkissjóðs á síðustu tveimur árum endurspegla nauðsynleg viðbrögð, ekki stefnu eða sókn. Þetta hafa verið og verða áfram viðbragðsstjórnmál. Nú er eðli þessara stjórnarhátta hins vegar að koma í ljós því nú byrjar að reyna á sýn hæstv. ráðherra, sýn ríkisstjórnarinnar. Virðulegi forseti. Ég vil taka fram að ég hef verið ánægð með áherslur ríkisstjórnarinnar í nýsköpunarmálum, eins og þær birtust í fjárlögum þessa árs og fyrir næsta ár. Hér er gefið í og skilningur virðist vera á mikilvægi þess að fjárfesta í þeim undirstöðum. Þó liggur fyrir, samkvæmt þessum fjárlögum þar sem má sjá áætlun lengra fram í tímann, til ársins 2024, að strax á næsta ári

Það mátti sjá í nýjum sáttmála. Hér hefur þó ekkert breyst frá áætlun ríkisstjórnarinnar frá því í vor þar sem lagðir eru 13 milljarðar kr. í loftslagsmálin. Það jafngildir þeirri upphæð sem greidd er út í beina styrki til landbúnaðarins, styrki sem vinna að miklum hluta á móti því sem við erum að reyna að gera í loftslagsmálum því stór hluti þeirra er framleiðslutengdur við kjöt- og mjólkurframleiðslu. Hvatarnir eru rangir í þessu kerfi. OECD tekur fram í nýjustu skýrslu sinni um landbúnaðarmál að yfir 70% af styrkveitingum hér á landi Ríkisstjórnin tekur nú fram að loftslagsmálin verði alltumlykjandi í öllum ráðuneytum. Það er þá óskandi að tekið verði mið af því hvernig þessi tvö jafn háu framlög, til loftslagsmálaflokksins í heild sinni annars vegar og beinna styrkja til landbúnaðarins hins vegar, vinna saman. Virðulegi forseti. Þessi upphæð, 13 milljarðar kr., er ígildi minna en hálfs prósentustigs af landsframleiðslu landsins. Það samhengi skiptir máli því við vitum að baráttan við loftslagsvána er á alþjóðlegum skala. Græna umbyltingaráætlun Evrópusambandsins gerir ráð fyrir allt að 2% af landsframleiðslu í málaflokkinn og á alþjóðavísu hefur verið rætt um enn þá hærri upphæðir. Hæstv. fjármálaráðherra hefur haldið því fram að slíkan samanburð sé ekki að marka því við séum svo langt á undan Evrópulöndunum í grænni orku. Vissulega höfum við græna orku en hæstv. fjármálaráðherra ætti líka að vita að þrátt fyrir þá grænu orku er losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á mann sú hæsta í Evrópu. Þá er ekki meðtalin losun vegna framræsts votlendis. Við vorum einmitt stórhuga á sínum tíma þegar við sóttum fram í jarðvarmanum. Olíukrísa á áttunda áratugnum ýtti við okkur. En við getum ekki lifað endalaust á fornri frægð, á stórsókn þeirra sem á undan okkur komu. 21. aldar stjórnin sem kynnti hér sáttmála um síðustu helgi þarf að gera eitthvað sjálf, sækja sjálf fram. Ég get vel tekið undir með hæstv. fjármálaráðherra að ríkið sé ekki eini aðilinn í þeirri sókn. Það þarf heilt þorp til, fyrirtækin, fólkið í landinu. En ríkið þarf að móta rammann sem þorpið starfar eftir. Þar þarf að efla stjórnsýsluna til að við getum tekist á við þessar stóru áskoranir. Hreyfing á ráðherratitlum og málaflokkum gerir lítið ef engar alvörubreytingar er að sjá í veitingu fjármagns til að styrkja þær stofnanir sem þurfa að vera nógu burðugar til að beina samfélaginu í rétta átt. Í því samhengi vekur furðu að lítið ef eitthvað er að finna í fjárlögum um hvernig eigi að styrkja stöðu ríkisins til að hrinda þessum stóru verkefnum í framkvæmd.

þ.e. fjármagnið er samþykkt en ekki tekst að hrinda verkefnum í framkvæmd. Pípurnar eru stíflaðar einhvers staðar og það þýðir ekki að benda sífellt á aðra. Þetta er til marks um veikleika í kerfinu og það er alvarlegur veikleiki. Einmitt á tímum sem þessum þar sem viðkvæmni er við verðbólgu, og ég er svo sannarlega meðvituð um þá verðbólgu, á sama tíma og þörf er á stöðugri innviðauppbyggingu, einmitt til að ríkinu takist að breikka framboðshliðina, breikka pípuna sem fjármagn er veitt í gegnum svo að það séu ekki of miklir peningar að elta of fá verkefni og vöru og skapa verðbólgu. Þess vegna þurfum við að koma þessum fjárfestingum áfram Það reynist nefnilega erfitt að hlaupa af stað ef ríkið er ekki með réttu tólin og tækin, réttu ferlana til að valda slíkri sókn. En til þess þarf ríkisstjórn sem trúir á mikilvægi öflugra stofnana, öflugrar stjórnsýslu, ekki ríkisstjórn sem hefur að höfuðmarkmiði að minnka umfang ríkisins, þrátt fyrir þá augljósu staðreynd að eftir því sem velsæld fólks eykst gerir það meiri kröfur um þjónustu og stuðning. Þegar talið berst að auknum umsvifum hins opinbera er nefnilega sjaldan bent á þá staðreynd að við gerum miklu meiri kröfur til samfélagsins okkar í dag en við gerðum fyrir hálfri öld síðan. Við lifum lengur, við menntum okkur meira, við berum meiri virðingu fyrir þörfum hvers og eins einstaklings. Nútímahagkerfi, nútímasamfélag

heldur hafa þessi kerfi líka gert stórum hópum fólks kleift að fara út á vinnumarkaðinn í krafti aðgangs að umönnunarþjónustu utan heimilis. Já, þetta hefur skapað opinber störf en það hefur líka stóraukið þann starfskraft sem einkageiranum býðst. Þar liggja gífurleg verðmæti. Rætt er um báknið og íþyngjandi viðveru hins opinbera hvað varðar hagvaxtargetu en þessu má allt eins snúa á haus. Hverjar væru þjóðartekjurnar hér á landi, gjaldeyrissköpunin, ef við hefðum ekki komið öllum þessum einstaklingum út á vinnumarkaðinn með meiri þekkingu en nokkru sinni fyrr? Það felast nefnilega gríðarleg tækifæri í því að innleiða og styrkja úrræði sem koma í veg fyrir að við töpum kröftum fólks, sem verða til þess að við hleypum fleiri að tækifærunum. Þar hefur ríkið hlutverki að gegna. Ég vek athygli á þessu, herra forseti, því miðað við þá fjármálaáætlun sem nú er í gildi, og er greinilega undirstaða þessarar ríkisstjórnar, stefnir í að hlutur ríkissjóðs í hagkerfinu eftir að þessi ríkisstjórn hefur lokið sínu verki árið 2026 verði svipaður og árið sem ég fæddist, 1988. Tekjur verða um 28% af landsframleiðslu, gjöld 29%. Þetta eru tölur sem hafa ekki sést í 30 ár. Á þetta við á tímum stórsóknar í nútímavæddu samfélagi? Þessi þróun er í algjörri andstæðu við það sem við sjáum í velsældarsamfélögunum í kringum okkur. Auðvitað er það ekki markmið í sjálfu sér að auka umsvif ríkisins en við hljótum að sjá að stærstu samfélagslegu verkefni okkar tíma krefjast þess að við höfum getu í stjórnkerfinu, öflug grunnkerfi til að ýta úr vör stórum samfélagslegum verkefnum. Vissulega hefur hluti af þessu umfangi ríkisins flust yfir á sveitarfélögin. Það er jú önnur saga en breytir ekki stóru myndinni. Umfang hins opinbera 2026 verður þá svipað og fyrir 20 árum síðan. Af þessu er ljóst að markmið þessarar ríkisstjórnar er að hluta að firra sig ábyrgð á stóru verkefnum okkar tíma. Hluta þeirrar ábyrgðar er, eins og ég áður sagði, varpað yfir á sveitarfélögin sem samkvæmt nýuppfærðri fjármálastefnu munu, ólíkt ríkissjóði, standa fjárhagslega verr á næstu fjórum árum en búist var við í vor. Skuldastaðan er verri, afkoma er verri og hæstv. fjármálaráðherra mun án efa skella þeirri skuld beint á sveitarfélögin, að þau kunni ekki að reka einingar sínar jafn vel og hæstv. ráðherra rekur ríkið. En það sem hæstv. fjármálaráðherra og ég bæði vitum er að stór ástæða fyrir þungri rekstrarstöðu sveitarfélaganna eru verkefni sem hafa verið flutt frá ríkissjóði og yfir til þeirra án þess að nægt fjármagn hafi fylgt. Þannig er ábyrgð og fjármögnun útvistað til litla bróður, þannig átti sér stað eins konar niðurskurður í velferðarmálum bakdyramegin í gegnum sveitarfélögin. Svo er hneykslast á stöðu sveitarfélaga. Og nú stefnir í að enn einum málaflokknum sé útvistað til sveitarfélaganna. Í umræðu um íbúðamarkaðinn í stjórnarsáttmála er einna helst lögð áhersla á lóðamál. Má sjá fyrir hvernig ábyrgð á húsnæðismálunum verður sett á herðar sveitarfélaganna nema innviðaráðherra ætli líka að taka yfir öll skipulagsmál sveitarfélaganna. Það endurspeglast svo í þessum fjárlögum þar sem, þrátt fyrir gífurlega hækkun íbúðaverðs á síðustu árum og augljósa markaðsbresti á þeim markaði, eru engar viðbætur í úrræði á íbúðamarkaðnum. Hér hefur skapast vítahringur íbúðaverðshækkana, launa og verðbólgu sem mun bara halda áfram. Hæstv. fjármálaráðherra hefur áhyggjur af verðbólgu. Það hef ég líka en ég átta mig á því hvaðan sú verðbólga kemur og það ætti hæstv. ráðherra að gera líka. Íbúðaverðshækkanirnar eru stærsti drifkraftur verðbólgu. Ef hæstv. ráðherra væri alvara þegar hann segist hafa áhyggjur af launaþróun og verðbólgu hefði alvöruúrræði í húsnæðismálum í þessum fjárlögum fjárlögum verið alvörubreytingar á barnabótakerfinu til að létta undir með fjölskyldum í landinu, tilfærslur sem geta dregið verulega úr launaskriði. En nei, engin breyting er þar á, aðeins tilfærsla innan málaflokksins. Tekið er frá einum og sett í vasa annars. Þessar húsnæðisverðshækkanir koma illa við almenning, fyrirtæki og líka hið opinbera sjálft, enda eru launa- og verðlagshækkanir, sem að miklu leyti má rekja til fasteignaverðshækkana, ein stærsta útgjaldabreytan hjá ríkissjóði á milli ára. Og illa lendir þessi hagstjórn á sveitarfélögum sem reka mannaflsþunga þjónustu, eina mikilvægustu þjónustuna að mínu mati, þar sem launakostnaður er helmingur útgjalda. Afstöðuleysi þessarar ríkisstjórnar á íbúðamarkaði hefur þannig ýtt undir vítahring verðhækkana sem verður að rjúfa. Þetta er óábyrg hagstjórn. Virðulegi forseti. Ég á erfitt með að greina þann sóknarhug í þessum fjárlögum sem mátti heyra við kynningu stjórnarsáttmála og ég á erfitt með að greina alvöruúrræði til að mæta stöðunni á vinnumarkaði. Nú er Covid að líða undir lok. Áfram verðum við í einhvers konar viðbragði en nú reynir í auknum mæli á getu stjórnarflokkanna til að taka ákvörðun um að sækja fram. Smáskrefastjórnin þarf nú að greikka sporið og ekki bara til að verjast. Spurningin er hvort hæstv. ráðherra átti sig á því hvað þarf til að leiða samfélagið inn í 21. öldina. Það gerist ekki af sjálfu sér, svo ég vitni, með leyfi forseta, í fyrrum forseta Bandaríkjanna, Harry S. Truman, í lauslegri þýðingu: Einstaklingar móta söguna, sagan ekki þá. Á tímum þar sem enginn leiðir situr samfélagið fast. Framfarir eiga sér stað þegar hugrakkir, hæfir leiðtogar grípa tækifærið til að breyta í betri átt.

hlut verðbólgunnar sem húsnæðisþrýstingurinn hefur valdið á fjárlögin eða hvort við þurfum kannski að fá þessa greiningu í fjárlaganefnd

Já, takk fyrir þetta. Ég tek bara heils hugar undir. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir upphæðunum sem fylgja þessum vítahring. Það er í rauninni hægt að fara í einfalda umslagsútreikninga á þessu. Það er að skoða hversu miklu ríkið aukalega vegna launahækkana, vegna verðbólguaukningar og verðlagsbóta og taka svo hlutfallslega það sem fasteignaverðshækkanir eru í verðbólgu í dag. Það er bein leið til að reikna þetta. En ég held að það sé góð hugmynd að við beitum okkur fyrir því í fjárlaganefnd að fá frekari útreikninga á þessu vegna þess að þetta er gríðarlega kostnaðarsamt, líka fyrir ríkið. Það gleymist oft í þessari umræðu að þetta er peningur sem lendir líka á skattborgurum og endar svo aftur á þeim í gegnum verðbólguna.

með leyfi forseta: „Verðbólguþrýstingurinn hefur ekki síst brotist fram í mikilli hækkun húsnæðisverðs.“ Og svo aðeins seinna: „Húsnæðisverð hefur hækkað hratt umfram ráðstöfunartekjur og skuldir heimila vaxið.“

á landi. Ég held einmitt að það þurfi að taka það til opinberrar umræðu í meira mæli hversu mikil áhrif ríkissjóður hafði með aðgerðum sínum og óbeinu aðgerðaleysi á fasteignaverðshækkanir í fyrra. Við heyrum ítrekað að þessari ábyrgð varpað yfir á það sem kallast markaðirnir — eins og markaðir séu ekki það sem er mótað hérna inni með löggjöf, með ákvörðunum, með reglum hjá Fjármálaeftirlitinu, Seðlabanka. Löggjafinn er hér. Það er ekki hægt að firra sig ábyrgð. Markaðirnir koma ekki af himnum ofan. Ef kerfið gengur ekki upp eins og það er sett upp í dag þá ber ríkisstjórninni að taka það til athugunar. Það er ekki hægt að vísa bara á einhvern þarna úti.

Virðulegi forseti. Ég tek undir með hv. þingmanni; það er ekkert samræmi þarna á milli. Það er augljóst vegna þess að það er hægt að skoða tölur frá því í fjármálaáætlun í vor, fjármálaáætlun sem ég ítreka að var kynnt af stjórnarliðum sem embættismannaplagg sem ekkert mark væri á takandi í aðdraganda kosninga, þau myndu síðan sjálf leggja mat á og setja svip sinn á þessi fjárlög. Það hefur ekki verið gert. Það er ekki samasemmerki á milli þess sem er sagt í þessum stjórnarsáttmála og útgjöldunum sem núna koma fram. Útgjöldin eru auðvitað ekki markmið í sjálfu sér en samsetning þeirra skiptir máli.

Ég vil benda á að í dag eru 87% af raforku á Íslandi ekki græn orka. Hún er framleidd úr kolum og kjarnorku vegna sölu upprunaábyrgða. Þannig að allt tal um græna orku, grænt hagkerfi, grænt hitt og þetta, stenst ekki. 90% af raforku á Íslandi eru framleidd með kolum og kjarnorku, þannig að við skulum hætta að tala um grænt hér og þar þegar við erum búin að selja hina hreinu íslensku orku hvað uppruna varðar til Evrópu.

hvernig ríkisstjórnin myndi vilja beita því afli sem hún hefur til þess að halda utan um ákveðin verkefni. Þá er ég ekki að tala um að ríkið eigi að reka allt, heldur að við myndum sjá að ríkið tæki í auknum mæli skref, til að mynda í fjármögnun á stórum verkefnum sem væru ekki bara stóriðja heldur græn

séu almennar, þannig að ef bændur vilja fara út í annars konar framleiðslu sem er loftslagsvænni þá missi þeir ekki styrkina. Það er ekki þannig í dag. 70% er framleiðslutengt þannig að það þrýstir þeim í gamaldags lifnaðarhætti og dregur úr nýsköpun í greininni. Við viljum sjá blómlega byggð hérna. Það skiptir máli. En við viljum líka að nýliðar í landbúnaði